Frú forseti. Það er víðar en á Ísafirði sem menn hafa áhyggjur af flugsamgöngum. Húsavíkurflugvöllur hefur stórt upptökusvæði notenda, allt frá Mývatnssveit til Raufarhafnar, sem er í um 140 km fjarlægð frá Húsavíkurflugvelli og tekur þar af leiðandi ríflega einn og hálfan tíma í akstri. Ef áætlunarflug fellur niður eins og fyrirséð er verður erfiðara að halda úti sjúkraflugi þar sem ekki er hægt að fljúga sjúkraflug að vetrarlagi nema flugbraut sé haldið opinni. Það getur orðið kostnaðarsamt fyrir ríkissjóð ef fara þarf með allt sjúkraflug í gegnum Akureyrarflugvöll yfir vetrartímann svo ekki sé talað um umtalsverða lengingu viðbragða viðbragðsaðila og áhættu fyrir sjúkling í krítísku ástandi.

Allt þetta kallar á mikil umsvif á svæðinu og aukna þörf fyrir ferðir til og frá höfuðborgarsvæðinu að Húsavík, Þeistareykjum og Bakka. Það er því mjög slæmt fyrir þessi áform ef áætlunarflug um Húsavíkurflugvöll verður ekki í boði.

Það skiptir byggðir landsins öllu máli að hafa stöðugt aðgengi að innanlandsflugi og þar með talið um Húsavíkurflugvöll. Frú forseti. Ég skora hér með á hæstv. samgönguráðherra að um leið og hann bregst við stöðunni á Ísafirði

að hvert barn ætti rétt á öruggu og hlýju umhverfi þar sem það fyndi fyrir stuðningi og fengi þá aðstoð sem það þyrfti. Ekkert barn hefur fengið öruggt og hlýtt umhverfi í Blönduhlíð. Meðferðarheimilið hefur nefnilega aldrei opnað og óvíst er hvort það muni gera það yfirhöfuð þar sem húsnæðið uppfyllir ekki kröfur um brunavarnir. Opnunin var nefnilega leikrit sem var sett upp til að blekkja kjósendur skömmu áður en þeir gengu inn í kjörklefann.

Enn fremur kemur fram í leigusamningnum að leigutaki sætti sig að öllu leyti við ástand húsnæðisins. Vegna þessa hefur ríkissjóður verið að borga milljónir króna í leigu fyrir húsnæði sem ríkið getur ekki notað og milljónir króna í leigu fyrir húsnæði sem það þarf að leigja í staðinn fyrir þessa starfsemi.

Frú forseti. Mig langar að nota tækifærið hér í dag til að vekja athygli þingsins á skakkri stöðu þolenda ofbeldis í nánum samböndum þegar kemur að rétti þeirra til réttargæslumanns. Þrátt fyrir að skilyrðum hafi verið breytt við setningu laga um meðferð sakamála, nr. 88/2008, til að styrkja stöðu þessa hóps er þessi réttur alls ekki tryggður í lögum líkt og hjá þolendum kynferðisbrota. Alla jafna eru gerðar ríkar kröfur til þess að tjón á líkamlegu eða andlegu heilbrigði sé sannað. Af dómaframkvæmd má ráða að ef aðilar eru ekki nákomnir er algengast að kröfu um skipun réttargæslumanns sé hafnað á þeim grundvelli að skilyrðum um verulegt tjón á líkamlegu eða andlegu heilbrigði séu ekki uppfyllt.

Þrátt fyrir að réttindi brotaþola hafi verið aukin með lögum var skilyrðum fyrir skipun réttargæslumanns við meðferð máls í héraði ekki breytt. Það er áríðandi að þolendum alvarlegra brota standi til boða aðstoð sérfræðings til að gæta hagsmuna þeirra vegna meðferðar máls er varðar brot gagnvart þeim án kostnaðar. Það er mikilvægt réttlætismál í velferðarríki því að staða brotaþola er oft bág og þeir hafa ekki allir efni á þeirri áhættu sem fylgir ef ákærði er sýknaður og kostnaður lendir alfarið á brotaþola. Það eitt og sér minnkar líkur á að brotaþoli leiti réttlætis. Ein birtingarmynd ofbeldisins er fjárhagslegt ofbeldi og hefur þeim tilfellum fjölgað mikið hér á landi og er flókið að komast úr slíkum samböndum. Í því samhengi má benda á að nýlega setti tryggingafélagið Vörður, eftir náið samstarf við Kvennaathvarfið, nýja tryggingavernd á fót að erlendri fyrirmynd fyrir þolendur ofbeldis í nánum samböndum. Nær ómögulegt er að koma auga á það tilvik þar sem þolandi endurtekins eða alvarlegs ofbeldis í nánu sambandi hefur ekki orðið fyrir verulegu tjóni á líkama eða andlegu heilbrigði og því brýnt af þeim sökum að honum sé tryggður réttur til réttargæslumanns.

Virðulegi forseti. Hermann Austmar er hetja. Það þarf mikinn kjark til að koma fram og gagnrýna skóla barnanna sinna. Enginn vill eiga í illdeilum við skóla barnanna sinna. Skólar eiga að vera griðastaður en ekki vettvangur daglegs ofbeldis árum saman. Nú höfum við embættismenn, stjórnmálamenn og ráðherra á góðum launum sem á góðviðrisdögum belgja sig út og tala fjálglega um börn og ungmenni, að þau eigi skilið það besta og að við eigum að hlusta á þau. Svo koma erfið mál. Þá sér maður undir iljarnar á sama fólki. Og þau sem enda með heitu kartöfluna kasta henni umsvifalaust frá sér, bara eitthvert annað.

mál sem bitnar á tugum og hundruðum barna hvern dag, mál sem skaðar framtíðarmöguleika barna, mál sem hrekur íbúa úr hverfinu sínu. Fjölskyldur eru að flytja í burtu úr hverfinu. Svona staða sprettur ekki upp úr tómarúmi. Jarðvegur þarf að vera til staðar. Það þarf góðan tíma fyrir svona mál að þroskast og dafna. Börn, foreldrar og starfsmenn skólans hafa beinlínis öskrað hjálp með gerðum sínum og tali í langan tíma. Fullorðna fólkið á góðu laununum, það yppir bara öxlum og sendir boltann á næsta mann og ráðherrann horfir bara á. Á meðan þjást fjölskyldur í Bökkunum. Þetta er prófmál á það hvernig við sem samfélag tökum á svona málum. Þetta er prófmál. Forseti. Umræða um síma í skólastarfi er ekki ný af nálinni og er nú sem stendur sérstaklega áberandi vegna þess að verið er að skoða að setja lög eða reglugerð um notkun síma og annarra snjalltækja í grunnskólum. Í fjórum af hverjum tíu löndum eru einhvers konar reglur eða lög sem takmarka notkun snjallsíma í skólum. Lögum eða reglugerð um símamálin í skólum er ætlað að bæta skólastarf en nánast allir grunnskólar á landinu eru nú þegar með reglur um snjallsímanotkun. Í 3% skóla eru símar leyfðir og engar reglur. Í 45% skóla eru símar ekki leyfðir. Í 52% skóla eru síma leyfðir með takmörkunum. Sumir nemendur hafa tjáð ánægju sína með þetta og segja m.a. að krakkar tali meira saman eftir að símabannið komst á og að það geti haft slæm áhrif á andlega líðan krakka að vera mikið í símanum. Málið snýst um að finna leiðir þar sem við tryggjum sem best heilbrigða og ábyrga notkun snjalltækja meðal barna og ungmenna. Forvarnir og fræðsla eru grunnstoðir þessa máls. Öllum ákvörðunum sem snúa að börnum eiga börn að hafa aðkomu að. Þegar við ræðum við börn fáum við nefnilega innsýn í veruleika þeirra og það hjálpar okkur að takast á við áskoranir eins og símanotkun í skólum. Eins og með allt hafa símar sína kosti og galla. Símar eru t.d. öryggistæki. Á sama tíma megum við ekki loka augunum fyrir neikvæðum áhrifum sem geta fylgt notkun þeirra. Ákall hefur komið frá foreldrum, starfsfólki í skóla- og frístundastarfi og sérstaklega börnum um að þau vilji skýran og einfaldan ramma um tækjanotkun barna. Við þessu ætlar ríkisstjórnin að bregðast með ábyrgum hætti. Markmiðið er að öllum börnum líði vel í skólanum.

Þá verður vonandi komin sú réttarvissa í íslensk lög að þegar málefni fatlaðs fólks eru tekin fyrir dómstólum er ekki hægt að segja að það sé ekki hægt að fara eftir mannréttindum vegna þess að ekki sé búið að lögfesta þennan samning. Við verðum að sjá til þess í eitt skipti fyrir öll að mannréttindi gildi fyrir alla.“

þjónustu fyrir fatlað fólk og lögfestingu samnings Sameinuðu þjóðanna um málefni fatlaðs fólks. Þetta er búið að taka síðustu ríkisstjórn hún gat aldrei klárað málið. En við í Flokki fólksins og þessi ríkisstjórn munum klára málið fyrir fatlað fólk og lögfesta samninginn.

Forseti. Hæstv. forsætisráðherra sagði í viðtali, með leyfi forseta: „Það þarf að taka meira til hendinni en ég hélt“ og vísaði þar í rekstur ríkisins. Þessi orð fengu mig til að hugsa um öll málin sem eru núna að koma á færibandinu úr ráðuneytunum og voru unnin í tíð síðustu ríkisstjórnar. Það er yfirleitt ekki að sjá neinar breytingar. Núverandi ríkisstjórn leggur meira og minna allt óbreytt fram. Í sumum tilfellum kann það að vera gott en það er ekki gott þegar ríkisstjórnin virðist ekkert íhuga að stundum megi bæta frumvörpin, gera þau betri, til að mynda með áherslum um hagræðingu sem ríkisstjórnin boðar á tyllidögum. Er hægt að breyta málum til að þau beri minni kostnað? Er hægt að breyta þeim til að minnka flækjustig? Er hægt að breyta þeim til að styðja við landsbyggðina? Tökum dæmi: Ef ríkisstjórnin vill jafna stöðu landsbyggðarinnar svo vöruverð sé ekki hærra vegna flutninga, væri þá skilvirkara að gera ráð fyrir því þegar kemur að sköttum á stærstu bílana í nýju frumvarpi til laga í stað þess að þeir sem flytja vörur þurfi að sækja í byggðastyrki? Ég skal ekki segja en velti þessu upp til að hvetja ríkisstjórnina til að skoða innihald mála og ekki láta þau bara koma til okkar á færibandi og segja svo að ekkert sé hægt að gera því að annaðhvort var síðasta ríkisstjórn komin svo langt með málið eða Evrópusambandið var komið svo langt með málið. Mig grunar að ef mál væru ekki lögð fram óbreytt væri oft hægt að koma í veg fyrir íþyngjandi regluverk og lækka kostnað sem fellur á landsmenn og ríkið. Ég get tekið undir með ríkisstjórninni að margt hjá fyrri ríkisstjórn var afleitt, en er ekki kominn tími til að hætta að benda á alla aðra og gera þær breytingar sem þessi ríkisstjórn ætlar að gera? Þið voruð kosin til að taka ákvarðanir út frá stefnu ykkar og loforðum og valdi fylgir ábyrgð.

Virðulegur forseti. Ofbeldismál í og við tiltekna skóla vekja óhug á meðal okkar, svo ekki sé talað um hjá þeim sem hafa orðið vitni að eða eru þolendur slíks. Það er með öllu ólíðandi í okkar samfélagi að vellíðan og öryggi fólks sé ógnað vegna slíkra mála.

Við verðum að stöðva ofbeldið með öllum tiltækum ráðum og grípa jafnvel til róttækra aðgerða í þessari stöðu sem komin er upp. Að sjálfsögðu er mikilvægt að ráðast að rótum vandans og beita öllum þeim ráðum sem eru til innan skólanna, og þá í samstarfi við heimilin, en við vitum og sjáum að það gengur bara alls ekki alltaf upp. Að mínu mati snúast þau mál sem komið hafa upp að undanförnu ekki einungis um uppeldi, aga eða aðferðir sem hægt er að beita innan heimilis og skóla eða hvort þessi eða hinn faghópurinn skili einhverjum niðurstöðum. Hér er orðið um brýnt öryggismál í samfélaginu að ræða, að þessu sinni, já, í og við títt umræddan skóla þar sem íbúar í grenndinni óttast um öryggi sitt. Þannig ástand getur ekki viðgengist og því þurfa dóms- og lögregluyfirvöld að stíga inn. Í umræddu tilviki þyrfti að mínu mati að koma upp markvissu eftirliti lögreglu í hverfinu. En ég tek það fram að vandinn getur svo sannarlega færst í annað hverfi næst. Við verðum einnig að horfa raunsætt á málin og viðurkenna, eins og komið hefur fram í fjölmiðlum, að hér eru ólíkir heimar að mætast. Við þurfum þéttara utanumhald um þau börn sem hingað flytja frá ólíkum menningarheimum. (Forseti hringir.) Ég kalla enn og aftur eftir samtakamætti yfirvalda í þeim efnum. Við getum leitað til annarra landa um ráð

Virðulegur forseti. Ég ætla að nota tækifærið og bera þakkir til þingheims, þakkir sem ég fékk í heimsókn minni til Litáen á dögunum. Þar var verið að halda upp á 35 ára afmæli endurreists sjálfstæðis Litáens og litla Alþingi á litla Íslandi spilaði stórt hlutverk í að velta þessu þunga hlassi þegar við vorum fyrst ríkja til að viðurkenna sjálfstæði þeirra. Það snertir mann djúpt hversu mikið þakklæti við fengum fyrir þetta skref okkar, að sitja í gamla þingsalnum í Vilníus þar sem þetta var samþykkt á sínum tíma og heyra þá sem tóku þátt í þessari baráttu á sínum tíma þakka okkur frá innstu hjartarótum. Í þessari heimsókn fékk ég líka tækifæri til að funda með þingforsetum Eystrasaltsríkjanna, Póllandi, Finnlandi og Úkraínu. Það var auðvitað sérstakt og auðvitað lituðust þessi hátíðarhöld öll af því að nágranni Litáa, Úkraína, er að berjast við að halda sínu sjálfstæði. Orðræða þessara leiðtoga í sínum ríkjum var býsna skýr. Hún var sú að við eigum að standa þétt saman í Evrópu, við eigum að standa þétt með Úkraínu en við þurfum líka að viðurkenna að Evrópa þarf að geta varið sig sjálf. Þar var líka sagt: Trump er ekki óvinurinn, það er Pútín sem er óvinurinn. Á sama tíma og ég get vel fordæmt orðræðu Trumps varðandi vini okkar á Grænlandi þá held ég að við þurfum að muna þetta. Óvinurinn er Pútín. Óvinurinn er ekki í Bandaríkjunum. Það sem við þurfum að gera á þessari stundu er að halda uppi góðu samtali við Bandaríkin á sama tíma

Þar bar á góma eins og víða annars staðar á landinu erfiðleikar við mönnun heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni. Hér þarf að taka til hendinni og meðal aðgerða sem má beita eru niðurgreiðslur námslána hjá heilbrigðisstarfsfólki sem skortur er á víða um land. Slíkar niðurgreiðslur geta verið hvatning fyrir heilbrigðisstarfsfólk til að starfa á landsbyggðinni og ekki er vanþörf á. Heimild hefur verið til staðar í mörg ár fyrir slíkri niðurgreiðslu hjá Menntasjóði íslenskra námsmanna og lagði sú sem hér stendur fram fyrirspurn til þáverandi ráðherra heilbrigðismála og til þáverandi háskólamálaráðherra á 154. þingi og kom þá í ljós að ekkert sveitarfélag í samvinnu við atvinnurekanda hafði sótt um úrræðið þrátt fyrir heimild í lögunum og augljósan skort á starfsfólki sem hefur verið viðvarandi um allt land. Nú loksins fengum við fregnir af því að sveitarfélag hafi sótt um í samstarfi við atvinnurekendur en forsenda umsóknar er jafnframt skýrsla Byggðastofnunar um mönnunarvanda. Eins og gefur að skilja vissu of fáir af úrræðinu á sínum tíma og velta má fyrir sér hvort ferlið hafi verið of tyrfið til að úrræðið gæti nýst við að bæta mönnun á heilbrigðisstofnunum um land allt. Það er fagnaðarefni að loksins sé komin hreyfing á hlutina en skoða verður í framhaldinu hvort úrræðið skili sér, hvort þörf sé á einföldun ferlisins og eflingu annarra úrræða sem miða að því að bæta mönnun heilbrigðiskerfisins um allt land. Ný ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur hefur einsett sér að fjárfesta í innviðum til að efla heilbrigðiskerfið um land allt. Jafnframt leggur ríkisstjórnin áherslu á jafnt aðgengi að heilbrigðisþjónustu óháð búsetu.

Virðulegur forseti. Olíuleit á Drekasvæðinu kom óvænt aftur inn í umræðuna í gær þegar meiri hluti bæjarráðs Fjarðabyggðar, sem skipaður er af Sjálfstæðisflokki og Framsóknarflokki, sendi frá sér bókun og beindi því til stjórnvalda að meta að nýju hagkvæmni olíuleitar á Drekasvæðinu, m.a. í ljósi þess að orkuskipti gengju hægar en gert var ráð fyrir. Bæjarfulltrúi Fjarðalistans, framboðs félagshyggjufólks í Fjarðabyggð, sagði í bókun á fundinum að mikilvægt sé að Ísland tryggi orkuöryggi til framtíðar með stefnumótun sem taki mið af sjálfbærum lausnum, orkuskiptum og langtímahagsmunum samfélagsins. Á þessari vegferð er einmitt ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur. Við ætlum að virkja kosti innan rammaáætlunar. Við horfum á grænar leiðir, til að mynda vatnsaflsvirkjanir og jarðhita. Við ætlum að rjúfa kyrrstöðu sem ríkt hefur í orkumálum. Við ætlum líka að bæta orkunýtni og tryggja orkuöryggi, styðja við orkuskipti og verðmætasköpun um allt land. Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra hefur líka kynnt átak í jarðhitaleit á köldum svæðum. Virðulegi forseti. Vert er að taka fram að norsk og kínversk olíufélög skiluðu inn leyfum sínum á Drekasvæðinu árið 2018, töldu að of litlar líkur væru á að arðbærar olíulindir fyndust til að hægt væri að réttlæta áframhaldandi leit. Ég veit ekki til þess að það hafi breyst. Auðvitað eru það góð og gild markmið að hætta að flytja inn olíu að utan með tilheyrandi gjaldeyriskostnaði en það er miklu nærtækara að skipta olíunotkuninni út fyrir innlenda, sjálfbæra orku. Það ætlum við að gera.

Það er mikilvægt að fagna því sem vel er gert og mig langar að gera það hér í dag. Ríkið hefur upplýst um að það ætli að taka ábyrgð á þriðja stigs þjónustu fyrir börn með fjölþættan og alvarlegan vanda. Þessi vinna hófst undir forystu fyrrverandi barna- og menntamálaráðherra sem vann að því, með skýra sýn, að ríkið tæki að sér ábyrgð og kostnað við þau úrræði sem eru þyngst og flóknust í þessum málaflokki.

Ég held að við getum öll verið sammála því að skynsamlegra hefði verið að vinna málið betur. Hins vegar er mikilvægt líka að koma því á framfæri að það stendur í leigusamningnum að komi í ljós á fyrstu sex mánuðunum að húsnæðið sé ekki hæft börnum af einhverjum ástæðum þá sé það ekki leigutakanum kenna og þá megi rifta leigusamningnum. Það hefur ekki verið gert af núverandi ríkisstjórn og hefur hæstv. ráðherra komið því á framfæri að húsnæðið muni fara í aðra notkun. Þetta verkefni liggur ekki núna hjá fyrrverandi ríkisstjórn heldur liggur það hjá núverandi ríkisstjórn. Valdið er þar. Því spyr ég til baka: Hvað ætlar ríkisstjórnin að gera í málefnum barna með fjölþættan vanda? Við í Framsókn höfum ávallt nálgast þessi málefni með þeim hætti að þau séu ekki til þess að slá einhverjar pólitískar keilur heldur snýst þetta um pólitíska samvinnu um að vinna að hag barna í þessum málaflokki. Ég vona að við berum gæfu hér í þessum þingsal að vinna að sameiginlegum lausnum og ekki vera endilega að benda á hvert annað heldur finna lausnir, því að það er mjög brýnt að finna þær sem allra fyrst. Virðulegur forseti. Nýliðna helgi sótti ég opinn stefnumótunarfund um forgangsröðun og áherslur í umhverfis- og loftslagsmálum með yfirskriftinni: Hvað varð um umhverfismálin?

Ástæða þess að sá er hér stendur tekur þetta mál upp hér er að skilaboðin sem ég fékk á þessum fundi snerta mjög Alþingi. Fólki fannst vanta umræður um umhverfis- og loftslagsmál í kosningabaráttunni í aðdraganda nýliðinna kosninga og hafði af því áhyggjur að önnur mál en umhverfis-, loftslags- og náttúruverndarmál tækju allan tíma þingmanna og Alþingis. Ekki hef ég orðið var við minni áhuga þingmanna sem ég umgengst á þessum mikilvægu málaflokkum en umræðan mætti alveg vera sýnilegri. Rauði þráðurinn í umræðunni sem ég tók þátt í á þessum stefnumótunarfundi var að efla fræðslu um umhverfis- og loftslagsmál með áherslu á náttúru Íslands, styðja þurfi við leik- og grunnskólakerfið í því að sinna sínu mikilvæga hlutverki að efla umhverfisvitund, t.d. með útikennslustofum eins og margir skólar hafa tekið upp, einnig að styðja betur við bakið á frjálsum félagasamtökum og háskólasamfélaginu til að halda úti reglulegri og gagnrýnni umræðu um mikilvægi umhverfis- og loftslagsmála. Frú forseti. Við sem þjóð höfum öll mikilvægu hlutverki að gegna í umræðunni um umhverfis-, loftslags-, náttúruverndar- og dýraverndarmál, ekki síst við þingmenn. Ég tel mikilvægt fyrir alþingismenn að hugleiða vel hvaða áhrif öll mál sem hér eru rædd og við tökum ákvarðanir um hafa á umhverfi okkar því eins og við í Viðreisn segjum í okkar stefnu: Öll mál eru umhverfismál.

Landgrunnsnefnd Sameinuðu þjóðanna sendi íslenskum stjórnvöldum niðurstöður sínar vegna landgrunnsins á Reykjaneshrygg síðastliðinn föstudag. Skýrslan staðfestir að viðurkennt landgrunnssvæði Íslands sé umtalsvert og nái rúmlega 570 sjómílur frá grunnlínum á þessu svæði.

landgrunns ríkja gerð á vísindalegum grunni samkvæmt hafréttarsamningi Sameinuðu þjóðanna. Frú forseti. Samkvæmt samningnum eiga strandríki landgrunn allt að 200 sjómílum frá grunnlínum. Í sumum tilvikum getur ríkið átt rétt á landgrunni sem nær lengra, að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Í slíkum tilvikum þurfa ríki að leggja fram greinargerð til landgrunnsnefndar Sameinuðu þjóðanna sem fer yfir gögnin, metur tæknilega útfærslu og gerir tillögur um ytri mörk. Að fenginni niðurstöðu nefndarinnar getur viðkomandi ríki formlega ákveðið endanleg og bindandi mörk landgrunnsins gagnvart öðrum ríkjum. Náttúruauðlindir landgrunnsins fela í sér jarðefnaauðlindir á borð við olíu, gas og málma, auk annarra ólífrænna auðlinda hafsbotnsins, svo sem jarðhita. Þá ná réttindi strandríkisins einnig til lífvera í botnseti og erfðaefnis þeirra en ekki

ekki vegna þess að hann hafi sýnt þess merki að vera óhæfur eða vegna hrakandi heilsu heldur einfaldlega vegna aldurs síns. Það er nefnilega svo, virðulegi forseti, að íslensk lög gera ráð fyrir því að eldri borgarar hljóti að vera hættulegir í umferðinni og það er þeirra að sýna fram á hið gagnstæða og endurnýja ökuleyfi sitt mun oftar en gengur og gerist í okkar nágrannalöndum. Þar gildir ökuskírteinið oft í 10–15 ár og læknisvottorðs er eingöngu krafist ef sérstakar ástæður gefa tilefni til þess. Hér á landi aftur á móti gildir ökuleyfið í fjögur ár fyrir þau sem eru 70 ára. Svo styttist það í þrjú ár fyrir 71 árs, tvö ár fyrir 72 ára og aðeins eitt ár fyrir þau sem eru 80 ára og eldri. Til að endurnýja ökuleyfið sitt þurfa eldri borgarar að sækja um slíkt hjá sýslumanni og framvísa læknisvottorði. Ætla má að þúsundir eldri borgara þurfi því að endurnýja ökuleyfi sitt á hverju einasta ári. Það eru þúsundir læknisvottorða, hundruð klukkustunda og fjármagn sem fer í íslenska forræðishyggju í garð eldri borgara. Eftir samtal mitt í heita pottinum hef ég grennslast fyrir um rökin fyrir þessu fyrirkomulagi hér á Íslandi og hef gripið í tómt.

Hæstv. forseti. Ég mæli fyrir hönd velferðarnefndar fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögum um heilbrigðisþjónustu og lögum um landlækni og lýðheilsu. Með frumvarpinu er lagt til að þrjár fastar, lögbundnar hæfnisnefndir sem hafa haft það hlutverk að meta hæfni umsækjenda um stöður stjórnenda eða millistjórnenda á málefnasviði heilbrigðisráðuneytis verði lagðar niður. Í fyrsta lagi er um að ræða nefnd sem hefur haft það hlutverk að meta hæfni umsækjenda um stöður forstjóra heilbrigðisstofnana og embætti landlæknis, í öðru lagi er það stöðunefnd lækna og í þriðja lagi stöðunefnd framkvæmdastjóra hjúkrunar. Nefndin fjallaði um málið, fékk á sinn fund gest og ein umsögn barst um málið. Gögn málsins eru aðgengileg undir málinu á vef Alþingis. Í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að breytingarnar muni auka skilvirkni og hagræðingu innan heilbrigðiskerfisins og tryggja aukið gagnsæi við ráðningu æðstu stjórnenda stofnana. Við umfjöllun málsins í nefndinni voru gerðar athugasemdir við að lögð verði niður föst nefnd sem hefur haft það hlutverk að meta hæfni umsækjenda um stöður forstjóra heilbrigðisstofnana og að varhugavert gæti verið að skipanir forstjóra heilbrigðisstofnana og landlæknis fari fram án undangengins hæfnismats. Með vísan til framangreinds þá er í 39. gr. b laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996, kveðið á um heimild ráðherra eða stjórnar til skipunar sérstakrar hæfnisnefndar um störf forstöðumanns en niðurstaða slíkrar nefndar er ráðgefandi. Nefndin tekur undir þau sjónarmið sem fram koma í minnisblaði sem barst nefndinni frá heilbrigðisráðuneytinu, að ekki sé ástæða til að sérstök, föst hæfnisnefnd verði áfram starfandi á heilbrigðissviði. Nefndin leggur þó áherslu á að ráðherra nýti sér þá heimild laga nr. 70/1996 til skipunar hæfnisnefndar þegar kemur að því að skipa landlækni og forstjóra heilbrigðisstofnana. Nefndin tekur undir markmið frumvarpsins sem ætlað er að hafa jákvæð fjárhagsleg áhrif á ríkissjóð. Að framansögðu virtu leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt. Undir nefndarálitið rita, auk þeirrar sem hér stendur, hv. þingmenn Grétar Mar Jónsson, Ingibjörg Isaksen, Jón Gnarr, Jónína Björk Óskarsdóttir, Kristján Þórður Snæbjarnarson, Sigríður Á. Andersen, Njáll Trausti Friðbertsson og Rósa Guðbjartsdóttir. Forseti. Ríkisstjórnin hefur hrundið af stað átaki við hagræðingu í ríkisrekstri og á meðal tillagna sem má finna þar er tillaga um að fastar hæfnisnefndir í heilbrigðisþjónustu verði lagðar niður. Verði breytingin að lögum verður meira samræmi á milli málasviða þegar kemur að skipunum hins opinbera og felur frumvarpið í sér aukið hagræði fyrir ríkissjóð. Þó verður ekki slegið af kröfum um hæfni við skipanir í opinberar stöður og embætti og eins og fram kom í máli mínu á undan leggur nefndin áherslu á að heimild um skipan sérstakrar hæfnisnefndar verði nýtt við skipan forstjóra og embættis landlæknis eins og almennt er gert við skipan æðstu embættismanna og forstjóra ríkisstofnana á öðrum málasviðum. Ég vil þakka hv. velferðarnefnd fyrir vinnuna við umfjöllun málsins og hlakka til að fylgja því eftir.

Það er auðvitað sönn ánægja að leggja fyrir þingið frumvarp um breytta umgjörð fyrir óperustarfsemi á vegum hins opinbera. Þetta frumvarp var lagt fram í tíð fyrri ríkisstjórnar og er hér lagt fram í örlítið breyttri mynd sem endurspeglar áherslur núverandi ríkisstjórnar. Það er stefna okkar að styðja við listir og menningu með myndarlegum hætti. Frumvarpinu er ætlað að styrkja óperulistina og búa henni sama lagalega ramma og hinum sviðslistunum, þ.e. leiklist og dansi. Óperulistin hefur alltaf notið mikilla vinsælda hér á landi og á sér nánast aldalanga hefð. Óperur voru með því fyrsta sem var á dagskrá nývígðs Þjóðleikhúss árið 1950 og þar voru óperur settar upp reglulega næstu áratugina á eftir. Íslenska óperan tók svo við keflinu árið 1980 og hélt uppi öflugri starfsemi árum saman, þó oftast með of lítið fjármagn og ófullburða aðstöðu. Nú er vonandi loks komið að því að unnt verði að gera óperunni jafn hátt undir höfði og hinum tveimur sviðslistunum. Verkefnaval óperu á að vera fjölbreytt. Það þarf að gera klassískan menningararf óperulista aðgengilegan almenningi en það þarf einnig að sjá um að óperan sé vettvangur fyrir flutning nýrra verka og nýsköpun í nálgun og efnismeðferð listformsins. Aukin tíðni uppfærslna og samfellt leikár er hér algjört lykilatriði en samfella í starfsemi og fjölbreytt atvinnutækifæri fyrir sviðslistafólk, og sér í lagi söngvara, hafa lengi verið keppikefli íslensks óperulistafólks. Það er einnig áhersla okkar á að auka aðgengi að menningu, óháð búsetu, efnahag og fleiri þáttum. Með samfelldri starfsemi verður óperunni gert kleift að takast á við fleiri og fjölbreyttari verkefni. Í staðinn fyrir að verkefnaráða listafólk í stóra sýningu einu sinni eða tvisvar á ári, eins og hefur verið gert, verður með föstum stöðugildum söngvara hægt að sinna margvíslegum verkefnum af ólíkri stærðargráðu. Þannig verður t.d. unnt að leggja mun meiri áherslu á samfélagslega tengingu óperunnar, auk þess sem sérstaklega verður leitað leiða til að auðvelda hópum sem ekki njóta aðgengis að starfseminni hlutdeild í henni, henni, m.a. með sérkjörum á aðgöngumiðum og eftir öðrum leiðum sem eru í útfærslu. Það er eitthvað sem ég hef sannarlega hug á að taka lengra og sjá hvernig við getum víkkað út, auðvitað ekki bara á sviði óperulista heldur allra menningarviðburða í landinu. Enn fremur verður leitað eftir samstarfi við landsbyggðina til að virkja og styrkja það kröftuga tónlistar- og sviðslistastarf sem þar fer fram og við göngum út frá því að landið allt sé eitt atvinnusvæði. Sóst verður eftir reglulegu samstarfi við kóra, hljómsveitir og hátíðir í öllum landsfjórðungum sem og nýtingu á þeim fjölmörgu sýningarrýmum sem þar eru. Það er mikilvægt að óperan sinni samfélagslegri ábyrgð á sviði fræðslumála sem sameinandi afl menntunar og menningar. Því mun ný ópera gegna lögbundnu fræðsluhlutverki með sérstakri áherslu á fræðslu- og samstarfsverkefni fyrir börn og ungt fólk. Slíkt starf hefur ekki aðeins það að markmiði að ala upp nýja kynslóð áhorfenda og listafólks heldur einnig að nýta hugmyndir og sköpunarkraft yngri kynslóða til að þróa listformið áfram. Loks verður lögð áhersla á samstarf við grasrótarhópa, jafnt á höfuðborgarsvæðinu sem á landsbyggðinni. Síðan er það, frú forseti, annað forgangsverkefni ríkisstjórnarinnar að hagræða, einfalda stjórnsýslu og sameina stofnanir. Þessum markmiðum þjónar frumvarpið einnig prýðilega því að í stað þess að sjálfstæð stofnun sinni óperuflutningi er hér lagt til að óperan verði starfrækt innan ramma Þjóðleikhússins. Sú aðstaða og kunnátta sem Þjóðleikhúsið býr yfir er nauðsynleg öllum sviðslistum og óperan mun njóta góðs af þessum tengslum, auk þess sem margvísleg rekstrarleg hagkvæmni felst í sameiginlegu bókhaldi, miðasölu, markaðssetningu og mannauðsstjórnun, svo eitthvað sé nefnt, en einnig í stoðdeildum líkt og saumastofu, smíðaverkstæði, sviðstækni, búningum og leikgervi. Þá má auðvitað að lokum ekki gleyma hinum listræna ávinningi sem getur verið, ef vel tekst til, af slíku samstarfi. fyrir að óperan muni hafa aðsetur sitt í Hörpu, verði frumvarpið samþykkt, og það má búast við að aukin umsvif óperustarfsemi leiki þá stórt hlutverk, bæði í rekstrarlegu og listrænu tilliti, í þessu stærsta menningarhúsi landsins. Að sama skapi er ljóst að fagdeildir Þjóðleikhússins munu styrkjast og stækka af samrekstri við óperuna. Markmið frumvarpsins er því að nýta sem best þá innviði sem þegar eru til staðar, bæði í Hörpu og Þjóðleikhúsinu. Þá er þetta samstarf fyrsta skrefið í átt að framtíðarfyrirkomulagi fyrir sviðslistastofnanir ríkisins, sem jafnframt er dregið fram í frumvarpinu. Það gerir ráð fyrir að leikhúsið, óperan og dansinn í formi Íslenska dansflokksins verði sett undir sameiginlega yfirstjórn en listrænir stjórnendur verði fyrir hverja grein. Gert er ráð fyrir að frekari undirbúningur þessa skipulags hefjist strax samhliða uppbyggingu óperunnar með það fyrir augum að formgera þennan sameiginlega rekstur eigi síðar en 2030. en 2030. Við lítum því fram á stærri og öflugri sviðslistastofnun sem bíður ekki einungis upp á hagkvæmari nýtingu fjármuna og innviða heldur einnig upp á faglega styrkingu fyrir listgreinarnar þrjár, ásamt auknu samstarfi við Sinfóníuhljómsveit Íslands. Frú forseti. Einn allra fyrsti styrkurinn sem Alþingi veitti til menningar og listar hér á landi var þegar Guðrún Waage var styrkt til söngnáms árið 1885. Það er auðvitað til marks um að sönglistin hefur alltaf verið Íslendingum mikilvæg. Þá var fyrsta óperan sýnd árið 1937 og árið 1957 stóð Ragnhildur Helgadóttir, þingmaður þingmaður Sjálfstæðisflokksins og fyrrum ráðherra, hér í pontu og mælti fyrir því að söngvarahópur yrði fastráðinn við Þjóðleikhúsið. Slíkur málflutningur varð síðan reglulegur viðburður næstu áratugina og þingmenn úr flestum flokkum hafa talað fyrir menningarlegri nauðsyn þess að skapa óperuflutningi betri skilyrði. Ríkisstjórn Samfylkingar, Viðreisnar og Flokks fólksins ætlar sér að sigla þessu máli nú í höfn og búa óperunni varanlegan sess í menningarlífi Íslendinga. Ég veit að málið nýtur stuðnings innan allra flokka og ég hvet þess vegna þingmenn til að styðja frumvarpið og fara vel yfir það auðvitað í meðförum nefndar.